Poštovani predsedavajući, uvaženo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je pored ostalog više desetina predloga kojima se rešavaju kadrovska pitanja određenog broja sudova i tužilaštava, a na osnovu ranije utvrđenih podzakonskih akata, kriterijuma i merila za izbor sudija i tužilaca, što će svakako pozitivno uticati na već učinjene pomake i efikasnost u našem sudskom sistemu.Međutim, sistemu.Međutim, moja pažnja biće prevashodno usmerena na izbor tužioca za ratne zločine, pa u tom kontekstu želim da postrofiram činjenicu da je Republika Srbija manifestovala svoje opredeljenje da svi teški, masovni i sistematski ratni zločini budu istraženi, a učinioci kažnjeni u skladu sa međunarodnim standardima, bez obzira na nacionalnu, etničku i versku pripadnost ili status učinioca ili žrtve, kao i da promoviše politiku pomirenja, tolerancije regionalne saradnje i dobrih susedskih odnosa kao preduslov trajne stabilizacije i napretka čitavog regiona. Ovo opredeljenje izraženo je kroz ranije uspostavljen normativni i institucionalni okvir za procesuiranje ratnih zločina u okviru pravosudnog sistema Republike Srbije među kojima važno mesto ima i Tužilaštvo za ratne zločine.Pored nedvosmislenog opredeljenja Republike Srbije da je nekažnjavanje ratnih zločina neprihvatljivo, činjenica je da od završetka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, protekao dug vremenski period usled čega su istrage i procesuiranja ratnih zločina postali otežani.Pored

Mali broj podignutih optužnica u toku jedne godine u odnosu na relativno visok broj predmeta u fazi istrage, kao i tendencije, sve manjeg broja optužnica u predmetu ratnih zločina u odnosu na prethodni period. Nedostatak jasnih i transparetnih kriterijuma za uspostavljanje prioriteta u istrazi i podizanju optužnica, što je za posledicu imalo procesuiranje predmeta sa lakšom krivično-pravnom posledicom, a istovremeno nije bilo predmeta protiv visoko pozicioniranih učinilaca.Nezadovoljavajući nivo regionalne saradnje u istrazi ratnih zločina gde glavnu opstrukciju sprovodi Hrvatska koja se pre svega ogleda u inicijativi hrvatskih poslanika, i to u evropskom parlamentu, kojim se zahteva ograničenje teritorijalne i personalne nadležnosti Tužilaštva za ratne zločine.Slab kvalitet dokaznog materijala što je produkovalo porast oslobađajućih presuda, a u tom smislu ističem podatak da je u ukupno 30 predmeta koji su pravosnažno okončani, izrečena je presuda za 101 lice od čega je 68 lica osuđeno, a 33 oslobođeno.Potrebu za unapređenjem mehanizma zaštite i podrške svedocima i žrtvama ratnih zločina i potrebu za podizanje nivoa društvene svesti o značaju kažnjavanja ratnih zločina.Pored napred navedenih slabosti, naročito želim da apostrofiram dosadašnji selektivni pristup ratnim zločinima, pri čemu su bile fokusirane žrtve drugih naroda, a kada su u pitanju srpske žrtve, kao da nije reč o ljudima, već o nekoj drugorazrednoj ili trećerazrednoj kategoriji ljudi.Ova konstatacija temelji se upravo na podacima da je od 178 optuženih lica, 153 Srba, dva Bošnjaka, dva Hrvata i 21 Albanac, od čega je 17 oslobođeno. Uz ovo treba dodati da je pravosuđe BiH potvrdilo optužnice od oko 60% protiv lica srpske nacionalnosti, a u Hrvatskoj čak preko 90%. Iz ovoga se lako može zaključiti da prethodni tužilac nije bio dovoljno angažovan na razotkrivanju zločina koji su bili počinjeni nad srpskim narodom u Hrvatskoj, a posebno na KiM. Prosto je Prosto je neverovatno da od mnogobrojnih ratnih zločina učinjenih nad Srbima na prostorima KiM, gotovo da niko nije odgovarao, a nestao je čitav jedan narod sa jednog prostora uz ogromna stradanja Srba i ostalih nealbanaca, o čemu nas svakodnevno opominje i „Zid plača“ ispred ovog visokog doma.Ovakvo negativno faktičko stanje nameće potrebu da ratni zločini učinjeni prema Srbima treba da budu prioritet Tužilaštva za ratne je u prethodnom periodu striktno poštovala međunarodno pravo i u tom smislu ima moralno pravo da traži da se zločini svuda kažnjavaju i jednako tretiraju, kako se više nikada ne bi ponovili i kako bismo zadovoljenjem pravde za žrtve svi zajedno stigli do pomirenja.Imajući u vidu identifikovane probleme, prioritete delovanja, nadam se da će za novog tužioca biti izabrano lice saglasno odredbi člana 5. stava 3. Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, odnosno da će to biti lice koje poseduje visoki moralni ugled, profesionalac koji neće diskriminisati žrtve, koji će raditi po savesti i po zakonu i koji će učiniti sve da razotkrije što je moguće više zločina i da se odgovorni za to procesuiraju, bez obzira na naciju i veru. Hvala.

organa u pravosuđu, odnosno sudija, našle su se i dve tačke koje su vezane za finansijske transakcije, odnosno donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma i i potvrđivanju finansija svih ugovora. Pošto ovde nema predstavnika Ministarstva finansija, pitanje je koliko ima svrhe sada razgovarati o ovim tačkama dnevnog reda, ali mi srpski radikali ćemo u svakom slučaju zarad javnosti reći o čemu se ovde radi.Po našem mišljenju, ovde se radi o finansijskoj pomoći koja je pre svega namenjena konsolidaciji stanja u javnim preduzećima, a u drugom delu, radi se o izgradnji objekata koji su potrebni za funkcionisanje pravosuđa, odnosno sudova i to je nastavak jednog investicionog programa koji je od ranije započet, ali mi bi se koncentrisali na ovu prvu tačku gde je bio Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma. Zašto naglašavamo zakona?Možda je ovo prvi put da se donosi zakon o potvrđivanju sporazuma, koji je od ranije potpisan i od ranije je na Čuli smo ovde iz obrazloženja da ovih 182 miliona i 600.000 evra, pre svega služi za vraćanje dugova koji su iz ranijeg perioda nastali potpisivanjem ovog sporazuma po mnogo nepovoljnijim uslovima, mnogo nepovoljnijim kamatama i sada, potpisivanjem ovog sporazuma, donošenjem zakona koji će verifikovati ovaj sporazum, i to sa međunarodnom bankom, Vlada Srbije predlaže da se po mnogo povoljnijim kamatama dobiju sredstva koja će služiti, ne samo za vraćanje, većim delom, već i za konsolidaciju stanja u javnim preduzećima i to javna preduzeća EPS, Srbijagas i Železnice Srbije.Treba u svakom slučaju ponoviti već poznato da javna preduzeća EPS, Srbijagas, i na neki način Železnice Srbije, ali prvenstveno ova dva javna preduzeća, da su neki normalniji uslovi, da ova vlast i ova Vlada ima neki projekat i neki program, mi bi bili u situaciji i garantujemo mi srpski radikali da javna preduzeća kao što je Elektroprivreda i Srbijagas pomažu budžetu Srbije, odnosno doprinose da se budžet Srbije puni, a ne da se budžet Srbije dodatno zadužuje, odnosno Vlada Srbije da potpisuje ovakve sporazume.Ne vrede ova obrazloženja koja daju predstavnici aktuelne vlasti, da su oni u situaciji da gase požar koji je odranije nastao tako što će ova sredstva iskoristiti da vrate deo duga po mnogo povoljnijim kamatama, optužujući pri tome raniju vlast. To je već matrica koja funkcioniše od samog početka ovog saziva. Uvek se optužuje ranija vlast. Ranija vlast je upravo sadašnji sastav vlasti, jer je ovo peta godina kako je na vlasti SNS sa svojim koalicionim partnerima i ne vidimo mi tu neku logiku stvari zbog čega uvek koristi i po toj istoj matrici optuživati raniju vlast.Ono što predstoji, to je da vidimo realno koliko će ova sredstva doprineti da se konsoliduje stanje u javnim preduzećima kao što je „Elektroprivreda“,

kontrolisati sprovođenje ovog ugovora, ali Svetska banka je jasno propisala uslove koji podrazumevaju ovi sporazumi tako što je predvidela da poskupljenje struje u narednom periodu bude u visini od 3,5%, tako što je predvidela da program koji je predočen, a mi smo na Odboru za finansije dobili uveravanja da je ovaj program radila Vlada Srbije,

sve ove mere, tako da malo je čudna ta sama definicija. Kada uradite program i projekat kako to da ne naglasite da ste vi taj koji koji će jednako ili isto učestovati u sprovođenju toga programa, nego imperativno stoji da će Svetska banka nadgledati sprovođenje ovog programa i da Svetska banka ima to diskreciono pravo da u svakom trenutku obustavi isplatu sredstava ako se ne izvršavaju delovi ovog programa, pa nas interesuje kada ćete, odmah posle potpisivanja, odnosno izglasavanja ovog zakona o sporazumu, kada ćete obavestiti građane Srbije da će se desiti i kada će se desiti to poskupljenje struje, jer ako se ne desi u ovoj visini koju predviđa Svetska banka, koju su nalogodavno naložili, kako onda da očekujete da prihodujete ova sredstva po ovako veoma, veoma povoljnim uslovima?Malo možda ima sarkazma kada mi govorimo o veoma povoljnim uslovima, jer, što kažu, ko je poznavao Svetsku banku i pakao mu lako pada, tako da verovati da je Svetska banka nešto drugačija u odnosu, primera radi, na komercijalne banke, to je nešto što je samo prividno. Uvek imaju veoma čudne instrumente kada kontrolišu zajmoprimca, odnosno kada jasno naglašavaju da njihov program treba da bude sproveden, a program u oblasti konsolidacije javnih preduzeća, kao što je „Elektroprivreda“ i „Srbijagas“, uvek je potencijalna opasnost da se drže veoma, veoma značajne poluge kada su u pitanju budžetski prihodi ove države.Zato smo mi srpski radikali, između ostalog, principijelno protiv bilo kakvih zajmova, bilo kakvih kredita.

a isto tako i predstavnici vladajuće većine, da se beleži sve veći i veći suficit. Otkuda onda tolike potrebe da se svi ovi sporazumi oko zajma i pozajmljivanja novca budu aktuelizovani kada imamo viška novca? Ima tu jedno objašnjenje koje smo čuli, a to je da postoje neke druge obaveze koje su prioritetnije za ovu državu i neki krediti koji su pod nepovoljnijim uslovima. Mi mislimo da je sve veoma bitno, veoma važno, pogotovo važno je funkcionisanje javnih preduzeća kao što su „Elektroprivreda!, odnosno Javno preduzeće „Srbijagas“.Da se razumemo, monopolski položaj ovih preduzeća omogućava mnogo lagodniju poziciju i, na kraju krajeva, ako hoćete i vođenje ovih kompanija kao javnih preduzeća koja nemaju konkurenciju, bave se proizvodnjom i isporukom energenata. To je i u širim nekim okvirima konkurentna delatnost i tu ne bi trebalo da bude problema.Prosto, čovek ne može da veruje da ova nova proevropska struja koja je u kontinuitetu već 17 godina na vlasti u Srbiji, od silnih tih svojih reformatorskih programa ne može nikako da nađe recept kako javna preduzeća iz oblasti proizvodnje energenata da stave na noge, kako da posluju, bar ne sa gubicima. Nismo mi očekivali da će čarobnim štapićem da pretvore u neke velike prihode ili veliki neki dobitak da bude, ali smo očekivali da se stabilizuje stanje u javnim preduzećima.Svesni smo mi situacije da

iz njih se najviše crpe sredstva kada je u pitanju sprovođenje izbora, kada je u pitanju sponzorisanje, kada je u pitanju finansiranje aktivnosti nekih političkih partija, građani Srbije ne mogu više to da gledaju. Bez obzira što su svesni, kao i mi, ne mogu više da gledaju i ne mogu više da izdrže da to sve košta njih i vadi se iz njihovog džepa sve te avanturističke ideje koje ima vladajuća koalicija.Tako imamo situaciju da možemo o ovoj temi da razgovaramo kada su ovakvi sporazumi i ugovori o ovakvim sporazumima na dnevnom redu. Nikad mi nismo do sada imali tačku dnevnog reda o kojoj ćemo raspravljati kada su u pitanju javna preduzeća od vitalnog, životnog značaja za sve nas u Srbiji.Mi smo od ranije naglašavali i upozoravali da taj haos, taj javašluk koji vlada kada su u pitanju javna preduzeća „Elektroprivreda“ i „Srbijagas“, mora da se negativno odrazi i da će to, na kraju krajeva, skupo koštati državu Srbiju. Niste hteli ili iz nekih drugih razloga niste poslušali upozorenje nas srpskih radikala. Naravno, ne uzimamo sebi ekskluzivno pravo da smo mi samo upozoravali.Upozoravali su mnogi i osim srpskih radikala i evo došli smo u situaciju da iz godine u godinu, maltene, potpisujemo neki ugovor, sporazum o uzimanju kredita kako bi konsolidovali javna preduzeća. Ima tu značaja i politika cena i ne može čovek da zatvori oči pred tom činjenicom. Cene su i suviše niske, male, ali mora se jednostavno voditi računa kakva je socijalna situacija, kakve su prilike u Srbiji i prema platežnoj moći mora da se određuje cena energenata, ali da ne zaboravimo, morate da budete svesni da kadrovska politika koju vodite u ovim javnim preduzećima vratila se kao bumerang. Vi ste u ova javna preduzeća postavljali ljude koji su preko noći sticali visoka obrazovanja. To su one diplome gde diplomu poručiš danas, a sutra dobiješ brzom poštom već diplomu i takve ljude ste postavili na čelo tih javnih preduzeća

direktor, od DS pa na ovamo. Šta smo doživeli? Doživeli smo to da direktor i njegovi saradnici imaju platu u „Srbijagasu“ preko 10.000 evra. Ukupna primanja direktora „Srbijagasa“ su preko 25.000 evra, računajući da je u upravnim odborima, tamo gde je „Gasprom“ vlasnik vlasnik akcija, tako da je to zaprepašćujuće da čovek sa tolikim primanjima do sada nije mogao da spasi, da postavi na zdrave osnove firmu „Srbijagas“, ali to je vaša kadrovska politika i to je nešto što smo navikli.Možda bi mi i tolerisali da mogu da izdrže građani. Mi vas upozoravamo po ko zna koji put prekinite sa ovakvom politikom morate vodite računa da sve ove garancije koje daje Srbija sastoje se upravo u imovini „Elektroprivrede Srbije“ i „Srbijagasa“ u imovini Srbije, one su garancije da će se ovi krediti vraćati, a kada dođete u dužničko ropstvo onda ne vredi više ni da vodimo ovakvu raspravu, a košta vas samo da izvršite kadrovske korekcije, da dovedete bar ljude koji su sposobni kojima automobili skupoceni nisu statusno pitanje nego sredstvo za obavljanje njihovog osnovnog posla. Hvala vam. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Mirčiću.Gospodine Orliću, vi ste tražili pravo na repliku. Izvolite. Osnov pominjanja stranke, gospodine predsedavajući i zahvaljujem na tom pominjanju stranke, jer otvara prostor do dva minuta, još par stvari da prokomentarišemo. Dakle, biće ovo dva minuta, pre svega u svrhu obrazloženja tih nekih pitanja.Da, naravno, da nikakve veze nema pitanje automobila, službenih ili bilo kakvih sa ovim o čemu raspravljamo danas, ali kada smo već to pomenuli nije loše primetiti da je upravo država o kojoj se stara Aleksandar Vučić na čelu Vlade i u ovom, a i prethodnom sazivu rešila to pitanje na odgovarajući način danas, takvog luksuziranja nema.Kada pričamo o dužničkom ropstvu i ovo što se predlaže ove mere i sporazumi upravo su svrhu toga da tog ropstva ne bude, a stanje u javnim preduzećima i jeste glavni motiv za ovo što je predloženo u vidu sporazuma.Zašto se pominje prošla vlast i koja tačno, više nego jasno? Dakle, rečeno je više puta, možemo i da ponovimo. Ovim što radimo danas mi upravo lečimo loše posledice i nametnute obaveze iz perioda do 2012. godine. Dakle, nečim što je danas po uslovima bolje mi rešavamo probleme nametnute tada, a za one koji dobacuju i kojima nešto uporno nije jasno evo malo na temu tog zaduživanja da što god čuju i nauče.Kaže ovako – 31.12.2000. godina i stanje duga 14,167 milijardi, 31.12.2012. godine, 17,7, dakle, dve stvari možemo da naučimo, prvo da ono što se pominje od strane nekih nije tačno, nego iznosi 17,7, a drugo, da primetimo da su toliko uspešni bili, da su ostavili veći dug nego jedna decenija sankcija, ratova i propadanja. Toliko su dobri bili i da upravo to mi danas rešavamo, pa zbog toga danas je taj dug u padu. Vrtlog koji su napravili danas je zaustavljen i krenuo je da se spušta u stranu koja je ovoj zemlji na korist. Mislim da je ovo obrazloženje dobro došlo. Hvala lepo. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Izvolite, gospodine Mirčiću.

živim kao sugrađanin, direktora „Srbijagasa“, živimo u istom gradu, pa ga viđam sa dva skupocena Audija. Da li je to nova politika, restriktivna politika, ja to ne znam ili se on oglušava ili je to cena koju plaćate koalicioni partner, ja to ne znam. Ali, to vide svi Novosađani, vide ljudi i u Beogradu, i to je nešto što u svakom slučaju upada u oči. Možete vi da objašnjavate koliko god hoćete da ste uporni u sprovođenju takvih mera, da ste rigorozni, ali morate da utičete na svoje koalicione partnere. Pa, tako su ga i demokrate plaćali, tako su ga i žuti plaćali, pa čim je došla prva prilika okrenuo im je leđa.Ovde se radi mnogo o krupnijim stvarima, a to je radi se o kriminalu koji je prisutan u ovim preduzećima. Mi imamo nepobitnu činjenicu i dokaze da se u elektroprivredi krade, krade se struja, prodaje se na crno, ovi gubici u proizvodnji, pa ne možete da objasnite da je prouzrokovano samo vremenskim uslovima, pa nije uvek bila zima, nije uvek bilo zaleđeno. U februaru mesecu moglo se proizvoditi normalno struja. Znate, možete da pričate jednom da vam prođe kao obrazloženje, ali ovde se radi o desetinama miliona kilovata koji se kradu,

Hvala još jednom.I, napomena možda ne bi bilo loše voditi računa o osnovu opstojanju ili nepostojanju osnova za pravo na repliku, ali opet, hvala na dodatnom prostoru.Pričamo o službenim automobilima, da li je moguće da je neko propustio vest koja je bila toliko zvučna i značajna da je u stotinama za samo par dana bio smanjen broj službenih automobila i da se ta akcija nastavila. Koliki je sada broj? To niko ne može da vam kaže precizno zato što je pitanje zloupotreba, službene rotacije i oni blinkeri. Pa, kada je to nestalo? Dakle, ko je to zloupotrebljavao. Naravno, jasno je oni koji su ovom zemljom žarili i palili do 2012. godine, a ko je zloupotrebe te vrste zabranio i izbacio iz upotrebe. Upravo ta vlast, ta vlada, ta većina i taj Aleksandar Vučić. To je više nego jasno.Dakle, pogledajmo svako od nas, ako govorimo o svom komšiluku, ali molim vas bez toga da ulazimo u lične obračune ili neku ličnu netrpeljivost sa bilo kim. Dakle, da pogledamo realno. Stavimo ruku na srce pa kažemo, li je to danas kako treba da izgleda u pristojnoj, civilizovanoj zemlji ili nije. A da se prisetimo u isto vreme, a kako je to tačno bilo do te 2012. godine. Inače, kad pričamo o toj 2012. godini i periodu tada, dakle, ne samo da je to zaduživanje uzrok mnogih problema koje mi rešavamo danas, i pored toga što danas država funkcioniše u plusu, i nama s vremena na vreme dolaze neke obaveze koje su nastale u ono vreme, ali imaju neki svoj rok dospeća. Pa, i to moramo i dalje da rešavamo i da radimo i zbog toga naš posao nije gotov nego mora da se nastavi.Dakle, da se setimo šta je to vreme nosilo. Pored tog zaduživanja i dodatno opterećenje u bukvalno, moram da upotrebim tu reči, unakaženju situacije, kada je reč o tome kako ova zemlja posluje i kako privređuje. Pet stotina hiljada izgubljenih radnih mesta u tom periodu.

Nije negativno govorio o onome o čemu ste vi govorili, zaista. Bilo je pojašnjenje i ja vas molim da se vratimo na dnevni red.Reč ima narodna poslanica LJiljana Malušić. Izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, gospodo iz tužilaštva, danas ću govoriti o dva zakona. Prvi je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća.Malo pre uvaženi kolega moj, reče da mi mučimo ovaj jadni napaćeni narod. Pa, to nije tačno. Narod je upravo pokazao na izborima kako to mi radimo. I, vidi se kako radimo, imamo 55,8% glasova. Znači, taj narod nije napaćen, nego su to gospoda koja kapiraju stvari. Mi radimo za dobrobit ove zemlje. A kako? Mi radimo reprogram duga, iz 2010. godine koji je dosovska vlast uzela sa kamatom od 6,7%, nonsens. Mi isti taj zajam sada uzimamo po 2,2%. Pa, da vidim šta bi sa tih 5,5%. To treba reći narodu, a upravo ja o tome govorim.Znači, to što je što se tiče naroda i pameti narodne. Narod nikada ne greši. Kad vi budete vodili politiku kao mi dobićete verovatno 70% što vam ja i želim.Sporazum je inače, potpisan u januaru ove godine i dobili smo 182 miliona i 600 hiljada eura ili 200 miliona dolara, a zašto? Da bismo oporavili devastiranu privredu. Znači, poenta je dugoročna fiskalna konsolidacija i transformacija državnih i javnih preduzeća, naročito u oblasti energetike i saobraćaja. Naravno, devastirano je sve. Od 2012. godine se vidi izuzetno veliki pomak u programu Vlade postoje i ključni ciljevi, ciljevi ciljevi, ciljevi koji se naslanjaju na upravljanje javnim rashodima i to na sledeći način.Pre svega, treba napraviti veliki nadzor i kontrolu nad javnim rashodima, zatim pozabaviti se racionalizacijom zarada i dovesti prave menadžere. Znači, dovesti u javna preduzeća ljude koji će znati da rade posao i za to treba da budu nagrađeni.Zatim treba unaprediti finansijsku održivost javnih preduzeća u oblasti energetike, treba sprovesti mere koje će dovesti do boljitka „Srbija gasa“ konkretno i Elektroprivrede Srbije. Te firme, nažalost, nismo mi devastirali nego neko pre nas, a nije tačno da rade sa gubicima, desilo se to što se desilo. To su prosto stvari koje idu uz jednu državu i siguran sam da ćemo za vrlo kratak period to ispraviti.Ono što treba istaći je da smo dobili kredit da sa vraćanjem glavnice do 2036. godine, što neko reče, opet od moje mile opozicije, dug za naša pokolenja. Kada bolje razmislite to zaista nema veze sa mozgom. Mi ulažemo u privredu, ulažemo u boljitak, jer i zarad ove dece koja će nas jednog dana naslediti, a obzirom da imamo kamatu od 2,2%, onda zaista treba čestitati Ministarstvu i Vladi kompletnoj.Svetska banka je zadužena za sprovođenje implementacije ovog programa, a Ministarstvo finansija će tu biti nadzorni organ. Znači, ne postoji nikakva vrsta malverzacije kao u prethodnom periodu.Ono što još treba istaći o unapređivanju efikasnosti javnih i državnih transportnih preduzeća i to kroz smanjenje fiskalnih nameta pre svega, zatim treba dati veliku podršku sektoru puteva, takođe treba napraviti optimizaciju broja zaposlenosti, naravno naći i druge izvore finansiranja.Šta još reći da datum plaćanja treba biti 15. maj – 15. novembar i da su raspoloživa sredstva do 31. maja 2018. godine.Drugi zakon o kojem ću govoriti je Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora, unapređenje objekata pravosudnih organa B, između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Ovde bih pohvalila investicioni program Ministarstva za pravosuđe – bravo, iz prostog razloga što se ovde radi o jačanju vladavine prava, pre svega, zatim objekti u kojima su radi su zaista ispod svakog kriterijuma. Mi želimo da napravimo jedan dobar poslovni ambijent.Takođe, redimo elektroinstalacije u svim sudovima širom Srbije. Znači, svi sudovi će biti umreženi. Nema posle izvinjenja za neki predmet koji se do sada vukao npr. 20 godina.Ono što je bitno reći je da se u tim podprojektima koje je Ministarstvo predložilo, rešava veliki problem u 22 objekta koja se tiču pravosuđa. Znači, u osnovnim sudovima, u prekršajnim sudovima u Pančevu, u Novom Sadu i ostalim objektima širom naše Srbije.Iz budžeta Republike Srbije se finansira 43 miliona evra, a iz Evropske investicione banke 41. Prva tranša je već bila i zahvaljujući toj tranši mi smo napravili, odnosno renovirali bivšu zgradu Vojno-tehnološkog instituta i sada je to jedno božanstveno zdanje za primer po svim evropskim i svetskim standardima. Tamo su već smeštena tri suda tri suda i počinje već izgradnja Palate pravde.Takođe, pravi se još jedan objekat, a to je Tužilaštvo za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Šta reći, samo bravo za pravosuđe.Renoviraju pravosuđe.Renoviraju se sudovi širom Srbije u Užicu, Kraljevu, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Pazaru, Šapcu, Lazarevcu. Presrećna sam. Em jačamo vladavinu prava, em će ljudi raditi u ambijentu koji je primeran i biće kao u svim gradovima svetskim i evropskim. Bravo za Ministarstvo, bravo za Vladu. Nastavite tako, biće mi zadovoljstvo da u danu glasanja podržim predloge ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Dijana Vukomanović. Nije prisutna.Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, i pre svega uvaženi građani Srbije, danas imate prilike da gledate na vašim malim ekranima kako Vlada predvođena Srpskom naprednom strankom, vas i vaše potomke koji još možda nisu rođeni ili su rođeni ove godine, zadužuje za novih 200 miliona evra. Rok naplate za ovo zaduženje od strane SNS je 2035. godine. Što znači da deca koja se rode ove godine će otplaćivati neznanje, nestručnost i bahatost Vlade predvođene SNS.Za šest godina vlasti SNS, imamo samo jedan rezultat, a to je zaduživanje. Zaduživanje i novo zaduživanje. Za šest godina vlasti SNS ste zadužili zemlju Srbiju i građane Srbije za 10 milijardi evra i to su egzaktni podaci, to ne možete da pobijete. Kažete da se zadužujete zbog razvojnih politika javnih preduzeća. Evo da se osvrnemo kako je SNS poslednjih šest godina upravljala javnim preduzećima.Na primer ugasili ste FAP posle 63 godine postojanja. Na primer u Smederevskoj Palanci u „Goši“ se radnik obesio, i mi nismo kao neke opozicione partije koje samo kritikuju. i mi nismo kao neke opozicione partije koje samo kritikuju. Pozdravljam to što je rukovodstvo države došlo u fabriku „Goša“, ali želim da vidim da li će od posete za radnike biti nečeg konkretnog. **Đorđe Milićević** Gospodine Milojčiću, da li je to tačka dnevnog reda?

zaduženje od 186 miliona evra, zarad razvojnih politika u javnim preduzećima, ja govorim o stanju javnih preduzeća. Molim vas da mi vratite minut. Hvala.

Gospodine Milojčiću, nije opstrukcija, pokušajte u drugoj jedinici.

zbog razvojnih politika u javnim preduzećima? Da. Ja govorim o stanju javnih preduzeća, kojima rukovodi SNS već šest godina. Stanje je takvo, moram da ponovim, da ste ugasili FAP posle 63 godine postojanja. Stanje je takvo da se radnik u „Goši“ obesio zbog toga što dve godine nije primio platu, nije imao zdravstveno, socijalno osiguranje. Pozdravljam to što je vrh Vlade došao u „Gošu“. Čekamo konkretne konkretne mere. Da vidimo da li će tim radnicima neko da pomogne. To što je neko došao da ih obiđe, pozdravljamo. Mi nismo demogoška stranka, mi smo državotvorna stranka i pozdravljamo sve ono što je dobro za građane Srbije.Gospodine Milićeviću, građani Srbije znaju da radnici u „Juri“ nose pampers pelene

Ja vas još jednom ljubazno molim da govorite o onome što je tačka dnevnog reda. Izvolite. Vlada Srpske napredne stranke zadužuje za novih 186 miliona evra vrlo dobro razumeli i razumeli su da će to biti manjak u njihovom frižideru, da će to biti manjak u njihovom rezervoaru i da će to biti manjak u njihovom domaćinstvu.Jedno pitanje, žao mi je što ministar finansija nije tu, ako u nekoj kući postoji dovoljno šećera, pa zašto odlazite kod komšije da pozajmite taj šećer ako kažete da Vlada ima suficit, da su javne finansije nikada bolje? To je zato što je ova Vlada najgora Vlada u istoriji Republike Srbije i zato što su javne finansije katastrofalne. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, evo, opet okrenuta leđa, kao da je neko pomešao tabletice.Reklamiram čl. 106. i 107, posebno član 107 – dostojanstvo Narodne skupštine. Evo ga primer kako se to dostojanstvo krši. Nekako su mi pametniji da kršenje Poslovnika malo bolje opišem. Dostojanstvo je povređeno tako što je ovde pričano o pelenama i „Juri“. Da podsetim naše gledaoce, „Jura“ je investitor kojeg je dovela stranka bivšeg režima, to je nesporno.Broj dva, pomenuti govornik, koji je stručnjak za dugove, koji je pomešao fudbalski klub u palanku i opštinu, pa je predsedavao opštinom, a finansirao se iz fudbalskog kluba, je povredio dostojanstvo tako što je ovde govorio da smo mi zadužili državu za 10 milijardi. Ali, zaboravio je da kaže da je šest milijardi bila kamata na njihove dugove i milijarda za „Agrobanku“ i „Razvojnu banku“. To je zaboravio da odbije. Time je narušio još jednom dostojanstvo.Sledeće, pričao je o FAP-u kao javnom preduzeću. Ja stvarno ne znam kako se mešaju te tabletice, ali očigledno je da je povredio dostojanstvo tako što je pokušao da nas ubedi da je FAP javno preduzeće, a FAP je, koliko ja znam, akcionarsko društvo.Prema

i kolegama koji uporno dobacuju izreknete neku opomenu u tom smislu. Hvala. najvećem delu onoga što ste rekli, a tiče se konkretno izlaganja narodnog poslanika, ja mogu sa vama da se složim. Mislim da ste i vi bili svedoci i da možete potvrditi da sam nekoliko puta pokušavao da ukažem uvaženom kolegi da govori o onome što je tačka dnevnog reda.Ne mislim da sam prekršio konkretne čl. 106. i 107.Vas pitam da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević, povreda Poštovani predsedavajući, smatram da je ovde prekršeno više članova Poslovnika, međutim, ja ću reklamirati povredu Poslovnika člana 108 – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.Opet kažem, vi ste, gospodine Milićeviću, nedavno i bili u našim krajevima i upoznati ste sa situacijom. Videli smo se u kampanji. FAP nije ugašen, kao što je to jedan od prethodnih govornika rekao, na njegovu žalost nije ugašen. On bi voleo da FAP bude ugašen da bi ta njegova stranka imala više materijala za napad na ovu Vladu. FAP trenutno proizvodi 50 kamiona kamiona zahvaljujući Vojsci Srbije. FAP se nalazi u Priboju, a u tom Priboju je na predsedničkim izborima Aleksandar Vučić osvojio 63% glasova. NJegova stranka, ne znam, nemam podatak koliko su osvojili, toliko je bilo bitno.Ono što želim da kažem, kada poredimo, i opet kažemo, FAP je Priboj.

kluba FAP i „Jasenice“. „Jasenica“ nije fudbalski klub, nego javna ustanova. O tome smo puno puta pričali. Zbog čega? Mene zanima ono što piše na onoj karti koja bi bila prodata – FK FAP JU „Jasenica“. E, tu se nalazi razlika između nas i njih. Zahvaljujem. Kolega Janjuševiću, vi ste ukazali na povredu Poslovnika, član 108, koji kaže da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine. Mislim da ste i vi bili svedoci da sam u više navrata pokušavao da upozorim govornika da govori o onome što jeste tačka dnevnog reda.U tom istom članu, stav 2. stoji da zbog povrede reda na sednici predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere opomene, oduzimanja reči ili udaljavanja sa sednice. Ja nisam smatrao da je neophodno i nerado to činim tokom zasedanja, ali definitivno u narednom vremenskom periodu moraćemo da koristimo i ovaj stav 2. člana 108.Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov, povreda Poslovnika. Zahvaljujem, potpredsedniče.Vrlo kratko ću. Recite mi, u skladu sa članom 103, da li ste vi pod utiskom da je prethodni kolega govorio o povredi Poslovnika? Samo toliko.

čuli.Dakle, kada neko lice priča ovde o milijardama, a očigledno je da predstavu nema šta je uopšte milijarda, koliko je to mnogo, ja mogu samo da zaključim, reč je o nekome ko je izgleda ostao na tom nekom nivou razumevanja, dakle, nivo pelena.Kada je reč o dugu, koliko treba da objašnjavamo ovde koliko iznosi neka vrednost u određenoj godini, pa da je čovek razborit i razuman zapamti? Koliko puta treba da ponovimo? Da li je u stanju da zapamti? Možda je ovo suvišno pitanje ako pričamo o ljudima koji nisu u stanju da vode neku konciznu raspravu na bilo koju temu. Možda ja grešim što očekujem tako nešto. Možda očekujem previše, da se to upamti. Ali, elementarno računjanje kaže – priča o tih 10 milijardi, besmislica potpuna. Nerazumevanje šta je milijarda, ne samo kada je reč o dugu države i stranoj valuti, nego kada je reč o nečemu što čovek napravi u sopstvenoj lokalnoj samoupravi koja mu je poverena na staranje, kada nju zaduži za milijarde, a toga nije svestan, jasno vam je da je to lice apsolutno lice koje nije u stanju da pojmi ono o čemu priča. Kada priča o „Goši“ i priča o tome da je dobro da se Vlada interesuje, ali ga zanimaju rezultati, neka ode do „Goše“ i nek pita tamo. Ti radnici i ti ljudi su se zahvalili Vladi i na interesovanju i na preduzetim merama, pa može da sazna i detalje koje su to tačno mere u pitanju.E, sad, što se čovek ovoliko sramoti i što pravi sve ovo od sebe? Ja vidim samo jedan mogući razlog – okajava grehe. Okajava grehe – koje? Na primer, sećamo se u periodu mesec ili dva pred izbore koliko je besomučno hvalio svog predsednika stranke, da je to najbolji mogući predsednički kandidat koji će sve da pobedi.

čovek pomešanih osećanja. Kolebam se trenutno između osećanja stida zbog onoga što je izgovorio prethodni govornik koji je pričao, dakle da se razumemo, prethodni govornik koji je bio na listi govornika, ali moram da priznam i da mi je pomalo smešno. Smešno, jer optužbe koje smo čuli dolaze baš od njega, stručnjaka za dugove, stručnjaka koji bi mogao da se nađe u Ginisovoj knjizi rekorda za dugove koje je uspeo da napravi. On danas nas optužuje i kaže kako smo upravljali, kakve smo dugove napravili. On koji je direktno ostavio dugove od preko tri milijarde dinara u samo jednoj lokalnoj samoupravi za jedan mandat. Tri milijarde dinara. To je za Ginisovu knjigu rekorda. Za Ginisovu knjigu rekorda.Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u pitanju je programski zajam za, kako smo čuli, razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća.Meni je, s tim u vezi, zaista ne prihvatljivo da tokom današnje rasprave, kao i jučerašnje, slušamo isključivo optužbe od strane predstavnika „žutog preduzeća“, i ovaj koji je malopre govorio, ali i ostali koji su govorili, optužbe kako se zadužujemo. Da, ovim se zadužujemo, ovo je dug, ali pod daleko povoljnijim uslovima nego dugove koje ste vi pravili. Mi smo danas to čuli, kako od gospodina Martinovića, tako i od gospođe Tomić, da ste se zaduživali pod najnepovoljnijim mogućim uslovima sa kamatnim stopama od 6, 7, pa i 8%, a a ovaj zajam predviđa kamatnu stopu od 2%. Pa, gde je tu zdrava logika? Gde je zdrav razum da nas optužujete za to? Ko nas optužuje? Žuti Kena koji je ostavio tri milijarde dinara duga, kao što sam rekao.

Zahvaljujem se predsedavajući što ste mi ukazali na to. Ja hoću da govorim o tačkama koje su na dnevnom redu. Ja hoću da govorim o pozitivnim efektima koje će ovaj zajam proizvesti. Ja hoću da govorim o tome šta će ovaj zakon novo doneti, šta će dobro doneti.Dakle, doneti.Dakle, predviđeno je zaduženje, kao što smo čuli, od 182 miliona i 600 hiljada evra. Dakle, takođe je predviđena otplata glavnice, jednokratne, do 2036. godine, kao i plaćanje kamata dva puta godišnje. To su one stvari koje su predviđene ovim zajmom, i danas smo čuli nekoliko puta u raspravi da je to zapravo ono što možemo da kažemo da je nastavak fiskalne konsolidacije, odnosno konsolidacije stanja u javnim finansijama, javnom sektoru. To je ono što danas niko nije ni pokušao da ospori. Upravo sam malo izašao iz onoga što je tema dnevnog reda upravo zbog toga što su svi pre mene to uporno činili, ali vrlo zlonamerno, vrlo tendenciozno uz iznošenje laži.Ono što želim istaći, kada je reč o izboru tužilaca i sudija, dakle da li je potrebno da ponavljam na koji način ste vi u vaše vreme birali tužioce i sudije? Da li je potrebno? Mi smo nekoliko puta čitali to odavde kada su opštinski odbori DS „žutog preduzeća“ na sastancima opštinskih odbora donosili odluke o izboru tužilaca i sudija u Srbiji. Imali smo primer Vlasotinca, čitali smo nekoliko primera ovde, kako su ocenjivali i kako su vrednovali i koji su kriterijumi bili u pitanju da izaberu tužioca. Oni danas nama zameraju nešto. Iz svih ovih razloga želim da odbacimo sve optužbe koje smo čuli kao potpuno neosnovane i da podržimo današnje predloge zakona. Zahvaljujem.(Balša

vršila vlast u ovoj zemlji, a da je dozvoljavala kriminalcima iz zatvora, a kamoli ubicama predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića da policajce naziva „besnim psima“. psima“. To DS nikada nije dozvoljavala u ovoj zemlji i nikada neće dozvoljavati.Nekoliko puta smo govorili da ima imalo časti u Vladi Republike Srbije među ministrima koji odgovaraju zemunskom klanu, a ne građanima i ne poslanicima, ministar MUP-a bi zaista

Koga jedan ubica premijera u Srbiji danas naziva „besnim psima“? Policiju Srbije koja časno nosi srpsku uniformu, koja nosi grb Srbije na svojim grudima? Mislim da takva vlast

Za razliku od nekih članova DS-a, nikada nisam video Zvezdana Jovanovića i smatram se povređenim, a verujem i mnoge kolege. On je bio oficir za vreme vlasti stranke bivšeg režima. Grubo je povređeno dostojanstvo.Gospodine predsedniče, vi ste to probali da sprečite, neuspešno je govornik bio uporan.Sledeći predsednik Vlade koji je proslavljao sa jedinicama za specijalne operacije u Kuli, moj kolega poljoprivrednik. Dakle, on je svakako imao veze sa pomenutom osobom koja se zove Zvezdan Jovanović. Ja ga nikad u životu nisam video. Nikada nije bio oficir za vreme vlasti moje stranke i zajedno sa kolegama, koje se slažu sa mnom, energično odbijam da bilo ko nas dovodi u vezu sa čovekom koji je bio oficir za vreme njihove vlasti i da još kažem da su ga redovno obilazili predsednici njihove stranke. Ja to nikada nisam činio.Grubo je povređeno dostojanstvo. Ne tražim da se ovom glasa, ali da se ubuduće zna da sa pomenutom osobom mi nemamo nikakve veze. Stranka bivšeg režima ima i da to imaju na umu kada pričaju o tome, a i mi, jer imamo pravo na zaštitu od ovako gnusnih optužbi. Hvala.

što je malopređašnji govornik rekao da je ovo Vlada koja odgovara zemunskom klanu, vi ste ga upozorili, a onda je on nastavio i rekao da je ovo Vlada zemunskog klana i tada ste već morali da mu date opomenu. To je jeziva optužba, i to od onih kod kojih su pripadnici tog klana dolazili u kancelariju Vlade, a postoje brojni neki drugi ministri koji su bili u toj Vladi, koji o tome pričaju.Tako da mi nije baš najjasnije kome su onda oni odgovarali, posebno zato što tada smo imali nekoga ko je bio na čelu Vlade, a kod koga su takvi dolazili, a da ne pričamo o šefu poslaničke grupe, nekadašnje, koji je tamo odlazio i drugovao sa takvim ljudima.Prema tome, morali ste da ga upozorite, a da ne pričam, naravno, o članu 107, zato što se tako obmanjuje javnost, svakako zato što se tako krši dostojanstvo Parlamenta. Morali ste da ga upozorite, kada ste ga upozorili morali ste da mu date opomenu. Zamolio bih vas ubuduće da tako postupite. Hvala Zahvaljujem, gospodine Đukanoviću.U jednom ste u pravu, mada ponavljam, nerado koristim opomene kao predsedavajući, kao vid sankcija. gospodine Đukanoviću, nemoguće je obmanuti javnost. Nemoguće je to učiniti kroz delovanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)(Radoslav Milojičić: Replika.)Gospodine Milojičiću, izvolite sada, pravo na repliku. Hvala. Gospodine Milićeviću, replika na izlaganje poslanika Markovića.Možete vi ovde da izglasate, kao što je rekao kolega Božović, i da je zemlja ravna, ali to nije tako. Vi ste zemlju zadužili za šest godina vaše vlasti 10 milijardi evra. Stanje u javnim preduzećima, za koje sada zadužujete naše građane u iznosu od 182 milijarde evra, je tako da radnici u „Juri“ nose pampers pelene, je tako da se u „Goši“ radnik obesio, je tako da ste ugasili FAP posle 63 godine postojanja. Ono što je pokazatelj vlasti Srpske napredne stranke, to je da ste, i ovoga puta, najveću pobedu ostvarili upravo u zatvorima. Pogledajte ko za koga i kako glasa.

ministarka pravde, da ukažem na jedan slučaj prethodnog govornika i da apelujem da se istraži taj slučaj. Dakle, kaže – žuti Kena i žuti Šule oštetili budžet za 13.695.000 dinara. dinara. Pa, kaže – visoki funkcioneri DS-a, Radoslav Milojičić Kena i Dragan Šutanovac, učestvovali su u sumnjivom poslu kupoprodaje Doma vojske u Smederevskoj Palanci u kojem su opštine i država direktno oštećeni za preko 13,5 miliona dinara.Molim da istražimo taj slučaj jer je u pitanju očigledan deklatantan primer korupcije, ali to nije jedini primer. Ima još dosta primera. Međutim, ono što malopre nismo čuli od jednog drugog predstavnika žutog preduzeća, a to je kako je postao najbolji prijatelj sa Zaevim iz Makedonije? Ovo što smo mogli da vidimo ovih dana na Tviteru, od njih i od njihovih predstavnika, su zdušne podrške za EU u Makedoniji. On kaže ovako – Ne daj se Zaev, ako Zaev ne postane predsednik Vlade, Makedonija će skliznuti u građanski rat, itd.Imam samo jedno pitanje za njega – da li je slušao albansku himnu u trenucima

hoćete iskoristite, ako ne želite ne morate. Potpuno demokratsko pravo da se iskoristi svoje vreme.Da

uvaženi građani, tema jeste nezavisnost sudija, nezavisnost tužilaca, a bojim se da Srbija nema čime da se pohvali i ova Vlada kada je u pitanju nezavisnost sudija i tužilaštva, iz prostog razloga što su rađene mnoge ankete i mnogo istraživanja koja su pokazala da je svaki drugi sudija, na svojoj koži, osetio uticaj i pritisak izvršne vlasti, što Vlade Republike Srbije, što nekih drugih koji se predstavljaju u ime Vlade Republike Srbije.Ako uzmemo u obzir da istraživanje nije određeno po kriterijumima koja se rade u razvijenim evropskim zemljama, onda dolazimo do podatka da je preko 70% sudija na svojoj koži osetilo pritisak izvršne vlasti. O tužilaštvu, da i ne govorim. Imamo samo taj najpoznatiji slučaj koji je potresao Beograd, evo već godinu i nešto dana, slučaj „Savamala“, kada tužilaštvo ne sme da se obrati zato što ministar policije ne dozvoljava, očigledno, rad tužilaštva. Da imamo sabotažu predistražnih radnji, po pitanju „Savamale“, i da tužilaštvo ne sme da preuzme od policije predistražni postupak, iako to po zakonu naravno može, zato što je očigledan pritisak Nebojše Stefanovića na tužilaštvo i policiju ogroman.To sve dovodi u pitanje, naravno, funkcionisanje celokupnog sistema. Ako idemo i korak dalje sa dešavanjima koja su se odigravala u poslednjih nekoliko meseci, onda ćemo doći i do tog famoznog pritiska od strane ministra unutrašnjih poslova i na Unutrašnju kontrolu policije, koja pritiska tužilaštvo u slučaju Dalibor Karanović i pretnji koje je Zvezdan Jovanović uputio ministru Stefanoviću.Šta

Izričem vam opomenu za ovu uvredu Vlade Republike Srbije i sve sam bila u pravu što sam rekla u pauzi. Žao mi je što nije išlo u direktnom išlo? Sa zadovoljstvom, drago mi je da je išlo, ali u pauzama ne ide. Žao

Dame i gospodo narodni poslanici, smatramo da su svi građani pred zakonom isti i da ne treba iznositi tek tako paušalne optužbe protiv određenih ljudi, pogotovo kada su tu predstavnici Državnog veća tužilaca i ministar pravde.Ovi što se brinu o javnom dugu, to ćemo malo kasnije. kasnije. Mislim da je ovde Vlada Republike Srbije sa predlogom izbora nosilaca javnotužilačkih funkcija potpuno bila fer prema Državnom veću tužilaca i one kandidate, kakve je predložilo Državno veće tužilaca, prosledila Skupštini.Ovde su neke od kolega poslanika govorili o 42 tačke dnevnog reda. Da postupamo kao što su oni postupali u njihovo vreme bile bi tri tačke dnevnog reda dva međunarodna sporazuma i jedna tačka dnevnog reda bi bila izbor nosilaca javnotužilačkih funkcija. Znači, ono što predloži Državno veće tužilaca bivši režim je odvajao kao jednog kandidata po principu – uzmi ili ostavi. Tako su bili birani tužioci u 2012. godini. Mogao je doduše tada neki narodni poslanik da ustane i ospori pojedinog kandidata i da se o njemu Skupština posebno izjašnjava, ali nije mogla Skupština da se izjašnjava o svim kandidatima koje je predložilo Državno veće tužilaca.Pričate o pritisku i neko priča o pritisku na nosioce javnotužilačkih funkcija, šta je ovo što se dešavalo ranije? Kada konkurišeš za tužioca nećeš se ni naći pred Skupštinom. Tako je bilo.Isto bilo.Isto ponašanje očekujemo i od Državnog veća tužilaca. Ono po zakonu utvrđuje listu kandidata za nosioce javnotužilačkih funkcija i to na osnovu nekog konkursa, pa postoje određeni uslovi. Mora da se uradi plan i program rada određenog tužilaštva za koje konkurišete, pa da se brani taj plan i program rada itd. i na osnovu toga donosi neke ocene, subjektivne ili objektivne, u to neću da ulazim, i na osnovu toga prosleđuje svoju neku rang listu Vladi Republike Srbije.Kao što rekoh na početku izlaganja, Vlada Republike Srbije je potpuno ispoštovala i Državno veće tužilaca i Narodnu skupštinu, jer je dostavila imena svih kandidata koje smo dobili. Da li je to uvek tako? Slažem se da po zakonu Državno veće tužilaca ima pravo da predloži jednog kandidata, Vlada ima pravo po principu uzmi ili ostavi i Narodna skupština ima pravo isto uzmi ili ostavi.Ali, ako imate tako korektan odnos od Vlade prema vama, očekujem da to bude recipročno, jer dovodite, ne mogu da kažem zakonitost, daleko od toga, ali stavljate pod sumnju da su postojali neki favorizovani kandidati i sve one koji sad budu izabrani biće pod tom sumnjom. Zašto to sebi dozvoljavate? Napravite vašu rang listu, dostavite Vladi, Vlada će isto da je dostavi Skupštini i mi ćemo na osnovu ovlašćenja koja imamo zakonom i Ustavom da izaberemo tužioca. Ovako dozvoljavate sebi neka ogovaranja, da li imate dežurne kandidate za tužioce, pa su konkurisali u četiri tužilaštva, pa su za sva četiri tužilaštva dali isti program, a ne može za sva četiri tužilaštva da bude isti program, slažete se? Svako ima svoju problematiku, svaki deo teritorije Republike Srbije ima svoje vrste krivičnih dela više izražena nego u nekom drugom delu teritorije. Pa, dozvoljavate sebi ogovaranja da nisu bili čak ni na odbrani tog svog plana i programa. Zašto to radite? Zašto ste promenili Pravilnik u toku konkursnog postupka? Preglasavanje? Pa, to možemo mi ovde, bolje nego bilo ko drugi na svetu.Znači, svetu.Znači, svi državni organi, Tužilaštvo je samostalni državni organ, tako piše u Ustavu, u zakonu piše, nešto čega smo se mi ovde kao poslanici odrekli, da je nosilac javno-tužilačke funkcije samostalan i nezavistan od izvršne i zakonodavne vlasti. Odakle crpite ovlašćenja koja imate? Odavde, ovde su nosioci suvereniteta građani i ovlašćenja koja imate crpite odavde. Mi smo vam ih dali i onda nas poštujte kad su ovakve tačke dnevnog reda, ne jednog kandidata po principu uzmi ili ostavi, svi kandidati koji materijalno ispunjavaju uslov da budu tužioci. I, onda ne dovodite u pitanje izbor bilo kog kandidata, a i ako bude neke sumnje bar nije od vas, nego od nas, pa ćemo mi na izbore, da odgovaramo što je neki tužilac izabran ili nije, a vi ne odgovarate. Vi odgovarate ipak nama, jer piše takođe u Ustavu da Republički javni tužilac odgovara Narodnoj skupštini za svoj rad.Narodna skupština će da se izjasni o kandidatima, ne vidim tu ništa sporno, ali ako je jedna praksa počela kao dobra ranije, onda je nastavite tako, nemojte dobru praksu i dobra pravila da menjate i da dovodite u sumnju svoj rad, svoju stručnost, svoje kvalitete i svoje predloge, jer onda dozvoljavate nekima da pričaju kako su tužioci pod pritiskom Vlade Republike Srbije. Nisu. Bili su kad je od strane Vlade predlagan jedan jedini kandidat. Rekoh da su svi građani Republike Srbije jednaki pred zakonom, znači i očekuju zaštitu od zakona, ali i očekuju snošenje posledica, ukoliko zakon prekrše.Tako da te priče oko „zemunskog klana“ i ove Vlade nikako ne stoje, nema mesta. Svako ima pravo da traži zaštitu od policije, svako ima pravo da očekuje i tu

da li je on osnovni, okružni, odnosno viši, apelacioni ili republički, da tu odmah stavimo tačku.Kada tačku.Kada je u pitanju Sporazum o zaduživanju Republike Srbije i raznih neistina koje su iznete ovde po stanju javnog duga Republike Srbije, prvo, netačnim ciframa da je Vlada Aleksandra Vučića zadužila Republiku Srbiju za 10 milijardi evra. Znate, po metodologiji Vlade Mirka Cvetkovića javni dug je samo ono što se država direktno zaduži, samo to je javni dug, ali ono što država duguje na osnovu ugovorenih javnih radova, to nije javni dug, iako nije plaćeno, ono što država duguje za subvencije poljoprivrednim proizvođačima nije dug, iako nije plaćen, ono što javna preduzeća nisu vraćala svoje kredite, takođe nije bio javni dug, ono što je „Agrobanka“ napravila skoro 700 miliona evra duga, ni to nije javni dug, ni Razvojna banka Vojvodine 300 miliona evra, ni to nije javni dug, to za njih nije bio javni dug. Nije bio javni dug ni ovo, pošto se reč o „Srbijagasu“ i stalno napadan direktor Bajatović, nisam ja njegov advokat, on je poslanik, može da se brani ovde, ali zarad istine, najviše su dugovale lokalne samouprave za isporučen gas i tad je „Srbijagas“ pravio gubitke. Gas je korišćen za toplotnu energiju građana. Gas je naplaćen, odnosno toplotna energija od građana. Što nije plaćeno „Srbijagasu“?

stvar mene interesuje, ako je novac naplaćen za isporuku toplotne energije, gde je potrošen, kad smo zatekli i opštine koje imaju svoje dugove i svoje deficite? To niko neće da odgovori, ali znaju jednu mantru - Vlada Aleksandra Vučića zadužuje našu decu. Pa, još izađe još jedan kolega poslanik kaže – novih 200 miliona evra se pravi zaduženjem, 184, a jako dobro zna, bio je na sednici Odbora za finansije, da je u pitanju restrukturiranje starog duga koji je napravila Vlada koju je on podržavao, ali ne odgovara mantri. Jako treba Jako treba biti bezobrazan, znati istinu, a ne govoriti je. I onda se čude kako na izborima ne mogu da prebace 6% ili 7% ili se čude što ne smeju da kandiduju svog kandidata za predsednika Republike Srbije, a predstavljaju se kao državotvorna stranka.(Goran dobra tema dnevnog reda.Kada su u pitanju javna preduzeća i preduzeća u restrukturiranju od kojih smo takođe imali nasleđene dugove, nisu se takmičili u rezultatima rada tih javnih preduzeća. Znali su, tu je država, tu je budžet, tu su banke, od kojih će da se podigne kredit, i to veći ne nego što se danas zadužuje Vlada Republike Srbije, nego veći od kamatnih stopa nego što se danas zadužuju građani Republike Srbije, a takmičili su se ko će kupiti bolji automobil, i sada pričaju o automobilima. Takmičili su se ko će kupiti bolji automobil.(Marijan ne znam. Za Šarića ne znam, neću da spominjem. E, tako je trošen novac. E, tako je nastao javni dug.Znači, ni dinar se Republika Srbija ne uvećava svoj javni dug ovim zakonom. Ni jedan jedini dinar, samo plaćamo tuđe obaveze. Neko će da kaže – pa, dokle? Dok moramo. Još ne prihvataju činjenicu

se pitanje zašto podižemo novi kredit kada imamo suficit u budžetu, pa da bismo povećali plate u javnom sektoru i penzije. Zato. Hoćete zato da nas neko optuži da je to greh. Ali, povećaćemo plate i penzije sa onim što je država uštedela i zaradila, ne sa kreditima, kao što je to bilo ranije da bi se kupovali glasovi.Da li će to povećanje da pomogne privredi? Da, hoće. Jer, mi počinjemo da imamo i privredu, a ranije što se država zaduživala da bi dala građanima plate i penzije, opet je završavalo u bankama na ekstremno visokim kamatama koje su bile do 2012. godine, na kratkoročne kredite do 35%. Danas

će najviše da bude žao što imamo ovako dobar sporazum sa Svetskom bankom? Bankama. Neće moći više da računaju na sigurnog klijenta koji se zove Republika Srbija, već će morati malo da se izlože riziku, da izađu na tržište i da kreditiraju sa nižim kamatnim stopama i građane i privredu. Tako se vodi država.Onda nemojte da vas čudi što u vreme fiskalne konsolidacije Aleksandar Vučić na izborima dobije 57%. Nemojte da vas čudi. Jer ima rezultat. Ima rezultat. On ima svoje, vi imate svoje.Da li ste nešto naučili na greškama? Ako nastavite ovako, sumnjam. Jer ćete da naučite na greškama onda kada naučite da gubite na izborima. Kad naučite da gubite na izborima, čestitate pobedniku, onda možete i da pobedite. **Maja Gojković** Hvala poslaniče.Dragan Vesović. Izvolite. Hvala, gospođo predsedavajuća.Gospođice ministarka sa saradnicima, teško je u nekih sedam osam minuta koliko vremena ima da se priča o ovolikom broju tačaka, tako da, da, moraću svoju diskusiju ograničim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, i da kroz nekoliko rečenica, možda, neke nelogičnosti koje su spominjane u izboru tužilaca spomenem.Prema već spominjanoj reprezentativnoj anketi, a anonimnoj, Društva sudija, 44% sudija od 1585 anketiranih sudija od ukupnog broja od nekih 2800 sudija koliko ima u zemlji Srbiji, su dali svoje odgovore da rade u uslovima pritiska, a od tolikog broja sudija 43 je dalo odgovor da je taj pritisak sistemskog karaktera. Dalje su dodali, da se uticaj političara na sudije vrši posredno preko pojedinih sudija koji su ili članovi Visokog saveta sudstva, ili predsednici sudova. Sada mi dobijamo predlog zakona u kome treba da promenimo samo dve tačke, što je u stvari bitno.Potpuno podržavam cenjenog kolegu Martinovića, kom je juče neko osporavao pravo da on bude predlagač. Naravno da narodni poslanik može da bude i treba da bude predlagač promene, tim pre ako je šef najbrojnije poslaničke grupe, ali u toj stvari meni nešto nije jasno.Dve godine promenjen je član 72. tadašnjeg ustava Zakona o sudijama u stavu 1. gde je rečeno da se mandat postavlja da traje pet godina.

ili smo onda bili u pravu? Da li danas grešimo, da li smo danas u pravu? Zašto to pitam? Pitam zato što onaj ko je gledao spisak govornika, video je da pored mog imena stoji neopredeljen. Nisam čovek koji je iz pravne struke i mene vlast treba da ubedi da to što predlaže, jeste nešto dobro za šta ću da glasam. Do duše, pre nekih sat vremena, ministarka je onako provukla negde da je to tada možda bila greška njenog prethodnika, gospodina Selakovića, ali niko nije rekao jasno, a ja vas molim da zbog nas kojima nije jasno, kažete šta je sada to u pravu.Ovako, pravu.Ovako, ja sam obavljao konsultacije sa profesorima pravnog fakulteta različitih univerziteta u Srbiji koji su mi davali neke druge podatke. Davali su mi podatke koje smo već čuli, da se zbog ovoga ide da bi se nekim predsednicima sudova produžili mandati, da bi neki dobili drugi mandat, da bi ostali na funkciji na kojoj jesu.Da li se na ovaj način krši član 149. Ustava u kome kaže da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavistan i potčinjen samo Ustavu i zakonu. On se ne krši vidljivo, ali šta mi imamo? Imamo situaciju da predsednike sudova predstavlja VSS. Kako se taj savet formira? Ministar pravde izabran od strane Vlade, predstavnik vlasti, predstavnik skupštinskog odbora takođe izabran od strane vlasti, predsednik Kasacionog suda, takođe izabran od strane vlasti i osam kandidata koje određuje skupštinska većina.Da li neko može da mi objasni da tih 11 članova tih 11 članova VSS koji će na taj način biti izabrani prvenstveno od vladajuće većina, što im ne sporim pravo, izbori su pokazali, oni su dobili više i najviše, da li ti osećaju izvestan vid zahvalnosti za svoj izbor, pa to bude nešto što će da prouzrokuje da mnogi sudski postupci do dana današnjeg ne budu rešeni, mnoge afere ne budu razrešene i mnoga pitanja i ljaganja i zaobilje časnih i poštenih ljudi koji rade u tom pozivu bude moguće?Apsolutno podržavam još jednom što je predsednik poslaničke grupe najbrojnije stranke pokrenuo takav zahtev. Evo, ja ga molim pošto je on u moći da promeni i Zakon o VSS, Zakon o VSS, odnosno o izboru kandidata, da to bude malo drugačije da nama koji smo pripadnici opozicije, a koji zaista ne želimo da učestvujemo u ovim svađama i prepucavanjima i ubacivanjima u dnevni red onoga što zaista nema nikakve veze sa dnevnim redom, a hoćemo da budemo uslovno rečeno konstruktivni, olakšate situacijuOvako mi ostaje objašnjenje da treba da se napravi razlika između dužine trajanja mandata predsednika Kasacionog suda sa predsednicima sudova koje meni potpuno nije pitko. To rešenje i to objašnjenje mene ne može nikako da zadovolji. Čini mi se da je pre bila želja da se jedna tanka nit, koja je možda ostavljala neki veći stepen nezavisnosti sudstva, a koja se ogledala u tome da mandat ne bude isti kao mandat narodnih poslanika, promeni. Ovako četiri godine je jedna većina, možemo da promenimo, produžićemo još četiri godine, ako ne daj bože mi ne budemo na vlasti imaćemo svoju produženu ruku. Ovo su moje slobodne percepcije, jer mi niko nije dao jasno objašnjenje da li nije valjalo onda ili ne valja sada, a ja sam to objašnjenje želeo da čujem. Dakle, ostaće nam još četiri godine i mi ćemo imati mogućnost da na taj način jednim mekim, ili manje mekim, više grubim pritiskom regulišemo neka stanja koja se dešavaju.Još samo par rečenica o izboru tužilaca. Čuo sam malopre nešto što mene kao čoveka poražava. Ne znam, gospođo ministarka, kako vi smatrate da ja kao osoba koja ne poznajem te ljude koji treba da budu izabrani za te visoke i odgovorne funkcije našeg društva, kako ja mogu da glasam za njih ako nemam njihovu potpunu biografiju? Reći ćete mi da ima na sajtu. Možda su ljudi dovoljno neuki ili nisu dovoljno učeni da se sajtovima bave. Mislim da je dužnost da se to nama dostavi. Ali, više od svega toga zabolela jedna činjenica kada ste nam rekli i vi, a i jedna koleginica iz SNS-a, a po njenom razumevanju stvari ostajem u ubeđenju da je čak osoba iz pravne struke koja je dala jednu užasnu poruku studentima, gde je do slovce rekla da prosek studiranja i dužina studiranja nije važna. Pa šta nam je važno? Da studiraju po 15 godina sa prosekom šest Da ti ljudi budu nosioci odgovornih funkcija? Da li je to ono čemu mi težimo? Da li je to ono što može da pokrene ovu zemlju?Ja sam uvek voleo da kažem i da istaknem da sam bio student generacije, da sam prvi i najbolji završio. To je valjda dobro, kaže koleginica - nije to važno, bitno je iskustvo. Nikada ne bih mogao da popravim zub da teoretski nisam znao šta treba da radim. Nemojmo da mešamo lončiće i da nešto što svakako nije dobro pokušavamo da predstavimo da je dobro, jer ta mi je njena odbrana izgledala, malopre je cenjeni kolega Martinović

Imamo dva zakona, jedan koji trebaju da podrže naši ugovori sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, odnosno sa Evropskom investicionom bankom. Efekti tih zakona mogu biti izuzetno povoljni za nas, imajući u vidu da mi refinansiramo jedan trošak relativno visokog zaduženja koje smo imali u prošlosti za jedan trošak koji je kudikamo niži. Tu je teško dati neku veliku primedbu ako vi padnete sa nekim prosečnim zaduženjem koje je, recimo, bilo po četiri ili pet To vam je na tih 180 miliona nekih pet miliona uštede svake godine. To je prilično teško napasti ako se koristi za refinansiranje. To je jedna istina i vrlo bitna istina.Takođe, ako zajam ima dužu ročnost i ako vi pomerite ročnost finansiranja, recimo, sa nekih 10 na 20 godina, vama padaju troškovi godišnjih otplata. To je isto jedna stvar koja je istinita. Ono što mi dobijamo je da imamo i manje troškove kamata uz pomoć manjih kamata i da imamo manje godišnje troškove otplate na ime kamata. To su stvari koje treba pozdraviti.S druge strane, postoje izazovi koji se javljaju. Vi kada dobijete oslobođenje od pet miliona samo na osnovu jednog zajma, pitanje je kako se ta sredstva mogu iskoristiti za dalje smanjenje rashoda u budžetu i u stvari kako vi možete gurnuti privredu da ima veće stope rasta? Tvrditi da mi imamo sa 3% velike stope rasta, one jesu veće nego u vreme krize, ali sve balkanske privrede imaju veće stope rasta. Albanija, Bugarska, Rumunija rastu po 3,5% ili 4%. Trenutno je dobra konjuktura u svetskoj privredi. To je znak da u stvari ne trebamo biti preterano srećni zbog toga što je sada dobra situacija, nego da trebamo radite dalje strukturne reforme i naći načina da naš privatni sektor raste. To je jedan veliki posao koji sledi.Takođe, pare koje smo dobili od IBRD dobili smo jer smo se obavezali na neke stvari u tri oblasti. Tu ima još jako mnogo posla da se obavi i to ne naivnog posla. Ko god je nekad bio u EPS-u zna kakvi su sindikati, je sindikat u EPS-u vrlo zeznuta stvar i da su izbacivali mnoge ministre. Mi EPS nismo još načeli ko država. Možda je malo rano da se radujemo. Ogroman posao predstoji, baš ogroman.Takođe, postoji još jedno pitanje na koje trebamo isto obratiti pažnju. Ovo je vreme najnižih kamatnih stopa koje ćemo imati u narednim godinama. Amerika je počela da diže referentne kamatne stope, kamate na zaduženja u dolarima će rasti. Evropa neće i Evropska centralna banka zasipati tržište jeftinim novcem i neograničeno kupovati obveznice. To znači da će rasti troškovi finansiranja u evrima. Ključno je pitanje zašto se ne radi više na refinansiranju, odnosno zašto se u ovo dobro doba za refinansiranje ne uloži maksimum napora da prepakujemo većinu naših dugova, smanjimo troškove po osnovu kamata i konačno damo privredi mogućnost da raste?Sada je lako rasti, ali biće godina koje neće biti konjukturne i toliko dobro, a to se može desiti već za vaše većine, i da onda dođemo u situaciju da se moraju uzimati krediti za refinansiranje po tri ili četiri posto, a ne kao sada za nešto ispod dva. To je nešto što će se promeniti. Nekad je dobra situacija, nekad je loša, ali mi ako smo pametni koristićemo dobro vreme. To je jedan izazov koji sledi.Kada je reč o ovom drugom kreditu, duboko podržavam to da se ulaže novac u naše sudove. Stanje sudova je jadno u svakom pogledu. Ulaganje u zgrade i u sudske informacione sisteme je bitna stvar. Međutim, mislim da postoje još neke stvari o kojima je jako bitno govoriti,

Ne u smislu da menjamo neke ključne privredno sistemske zakone, tu imamo dinamiku koju nam daje EU i to je put koji je jasan, ali da napravimo jednu jasnu studiju gde imamo mnogo neusaglašenih zakonskih, podzakonskih akata, nejasnosti, jer bi to bila najveća podrška koju biste mogli dati sudstvu, da sudstva ima manje predmeta zbog toga što bismo imali koherentniji, jasniji i bolji pravni sistem.To je ogroman posao i za dobro naše privrede i našeg pravnog sistema taj posao treba uraditi. To je skup posao, da se ne lažemo. Nije lako motivisati ljude koji rade u našem sistemu donošenja zakona, a nije lako ni naći ljudi koji bi nam mogli pružiti podršku, jer to košta. To je jedan zeznut posao. Tu je ključno pitanje – ako smo već mogli uložiti sredstva u obnove zgrade sudova, u informacione sisteme, da li smo mogli deo sredstava uložiti u te namene? Mislim da bi to bila vrlo pametno uložena sredstva i vrlo pametno bi se mogla iskoristiti.Konačno, da ne bude sve tako vedro i da ne bude neočekivano da od strane opozicije dobijete podršku za neke stvari, mislim, kritikovaće vas drugi zbog sudstva, ali, eto, ima i nekih lepih stvari sa naše strane da se kažu, sve to će jako malo vredeti ako ne uradi restrukturiranje EPS-a, ako se ne uradi restrukturiranje „Železnica“ i ako se do kraja ne završe poslovi u javnom sektoru.Ne mogu nas ni EBRD ni EIB ni druge institucije koje finansiraju reforme u Srbiji naučiti da biramo najbolje ljude na najbolja mesta, da imamo dobre sistematizacije, dobre sisteme mere učinaka i da nam svaki tender bude u najboljem mogućem redu. To možemo samo mi u Srbiji da uradimo i tu imamo jako mnogo posla. Ali stvari kao što je jeftino refinansiranje kredita i ulaganje u sudstvo ja sa ove strane ne mogu da kritikujem. Hvala. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se, predsedavajuća.Uvažena ministarko, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, poštovani državni sekretare, kolege narodni poslanici, danas zbog ograničenog vremena nisam bio u mogućnosti da u svojoj diskusiji jednu vrstu svoje opservacije posvetim i autentičnom tumačenju odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru. Zamolio bih da se ovome posveti posebna pažnja, imajući u vidu činjenicu da u praksi možemo imati ozbiljnije probleme, ako bi se ovakva autentična tumačenja u celini prihvatila. Naravno, ono kao dato ni u kom slučaju ne znači da je nezakonito. Apsolutno ima uporište u pozitivnim propisima, ali se postavlja pitanje zbog čega je ograničavajućeg karaktera.O čemu se konkretno radi? Svaki građanin Srbije zabeležbu spora u katastru vidi kao neku vrstu sredstva obezbeđenja, obezbeđenja svojih imovinskih interesa ili drugih materijalnih interesa. Zamoliće katastar da izvrši zabeležbu parnice zbog toga što će na taj način zaštititi svoju imovinu kojom raspolaže, jer dok traje ta zabeležba spora, sa imovinom se ne može raspolagati, odnosno dok je parnični postupak u toku. Ali ovde stoji da ukoliko parnične postupke iniciraju treća lica, šta znači treća lica? To su ona lica koja nisu pravni prethodnici ili oni koji nisu ranije bili upisani u katastru kao vlasnici. To su treća lica. I ta treća lica, kaže se u ovom autentičnom tumačenju, mogu biti tako legitimisana i da se može zabeležba spora izvršiti samo u tri slučaja – prvi, kada se podnosi tužba po osnovu održaja, drugi, kada se pobijaju pravne radnje dužnika i treći, kada je lice upućeno da pokrene parnični postupak. Treći podrazumeva prekid vanparničnog postupka kako bi se neko sporno pitanje rešilo u parnici.Koleginica i ja, figurativno rečeno, imamo postupak nasleđivanja, dolazimo do sporne situacije, ne možemo da se dogovorimo da smo jednaki naslednici, sporimo jedno drugome nasledničke udele, sud nas upućuje iz vanparničnog postupka na parnicu da tu spornu činjenicu otklonimo, razjasnimo i sud to presudom reši. Sada ovde dolazimo u jedno suštinsko pitanje. Zašto samo ove tri situacije? Zašto se ne može izvršiti zabeležba spora po ostalim tužbama?

U Ulici Vojvode Stepe imamo preprodaje stanova na milion načina. Prvo je prodat Neđi Jovanoviću, posle je prodat Dušici, pa ne znam kome trećem, četvrtom i petom itd. Ja imam pravni interes da se na osnovu moje tužbe izvrši zabeležba spora, kako bih kasnije pokušao da izdejstvujem presudu kojom se utvrđuje pravo svojine u moju korist. Zašto ja to ne bih mogao da zabeležim? Zašto ne bih mogao da podnesem takav zahtev katastru da se upiše zabeležba spora? Da li na taj način moje imovinsko pravo ostaje nezaštićeno? Naravno da ostaje.Imamo milion drugih situacija, životnih situacija, praktičnih situacija koje jednostavno nameću potrebu da se zabeležba spora izvrši upravo zbog zaštite imovinskih prava. Šta ukoliko imam kuću u posedu, platio sam kupoprodajnu cenu, platio čak i porez, imam pisani ugovor, ali se nisam uknjižio u katastar? Takvih je situacija mnogo. Ja kao takva stranka u postupku, tužilac, imam aktivnu legitimaciju, imam interes da tražim zabeležbu spora. Ovo autentično tumačenje nisam siguran da nam to dozvoljava ograničenjem na samo tri situacije, na samo tri slučaja.Imam izuzetno visoko poštovanje prema onome što je pregledač autentičnog tumačenja izneo zbog toga što je na taj način predlagač zaštitio sve one na koje se odnose ove situacije. Samo je moje pitanje, opreza radi – šta ćemo sa ostalim situacijama? Šta da radimo sa onima koji u ovoj situaciji na neki način ostaju bez mogućnosti adekvatne zaštite kroz zabeležbu spora pred službom za katastar nepokretnosti. Dodatna motivacija zbog čega ističem ovaj oprez jeste zato što već sada postoji Nacrt zakona Nacrt zakona o državnom premeru i katastru, gde je zabeležba spora na sasvim drugačiji način definisana, tako da ćemo imati jednu tzv. prelaznu situaciju ili prelaznu normu do donošenja novog zakona o državnom premeru i katastru, kada ćemo zabeležbu spora definisati onako kako je nacrtom utvrđeno. Nadam se da ove moje dobronamerne sugestije i sve ono što sam istakao treba da imaju samo jedan jedini način razmišljanja, a to je da pokušamo da popravimo popravimo nešto što bi moglo da u praktičnoj primeni izazove potpuni efekat, što je interes građana kada je u pitanju dostupnost osnovnog načela pravne sigurnosti.Na kraju ću se vratiti na nešto što se danas pojavilo kao sporno kada je u pitanju izbor tužilaca, kada je u pitanju izbor tužioca za ratne zločine, kada je u pitanju sama procedura. Čini mi se da mnogo laicizma proizilazi iz komentara kada su u pitanju personalna rešenja i način kako se ta personalna rešenja postižu, odnosno kako se personalna pitanja rešavaju. Laicizam, zbog toga što oni koji ne razumeju ili ne poznaju postupak daju komentare koji izlaze iz okvira kulturnog, stručnog, profesionalnog i pre svega i nadasve moralnog.Zašto ovo govorim? Prozvan sam da sam se izvinio u ime onih koji ne žele da se izvine. Protiv onih koji se građanima neće izviniti zbog toga što su se ovde vulgarni komentari iznosili o pojedincima koji su kandidati za nosioce pravosudnih funkcija, ja nemam ništa protiv, ali kao čovek koji drži do ličnog etičkog kodeksa ću uvek biti spreman da kažem da iz ovog doma ne treba da izlaze takvi komentari, da se ličnosti po imenu i prezimenu ni u kom slučaju ne smeju lagati i da se ukoliko o bilo kome bilo šta iznosi mora biti pre svega činjenično utemeljeno i da svako mora odgovarati za izgovorenu reč. To i sada ponavljam i smatram da građani Srbije treba da nas kao narodne poslanike koji njih predstavljaju upravo nas tako i doživljavaju, kao ljude koji vode računa o izgovorenoj reči. Ja ću se uvek truditi da o tome iskreno vodim računa.Zbog toga ne mogu da prihvatim da je danas iznet komentar da su pojedini kandidati nestručni, jer ulazimo u jedan ozbiljan problem. Navodno je nestručan kandidat za predsednika Prvog osnovnog suda ili kandidat za sudiju Višeg suda u Pirotu. Znate šta, ako ćemo tako da komentarišemo, dolazimo u jedan paradoks, da onda negiramo kompletan rad Visokog saveta sudstva. Visoki savet sudstva je doneo jednoglasne odluke.Te jednoglasne odluke proizilaze iz nekog postupka koji je podrazumevao da se ispita nečija stručnost, da se ispita nečiji kvalitet rada, da li on zadovoljava ili ne zadovoljava, da li je taj kvalitet rada iznedrio ono što tog kandidata kvalifikuje da bude predsednik suda.Ja Visokom savetu sudstva. I dok Visoki savet sudstva primenjuje pravila koja je dužan da primenjuje, dok čestito i odgovorno, a prevashodno savesno, posvećeno i po zakonu obavlja svoj posao, zbog čega bi mi, narodni poslanici, bili u dilemi da li je neko stručan ili nestručan, naročito ako se to iznese od nekoga ko nije u struci?Ja nisam čuo razloge da je kandidat za predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu nestručan. A razloge može samo da mi da Visoki savet sudstva. Kao što iste razloge može samo da mi da Državno veće tužilaca kada je u pitanju bilo koji od kandidata koji konkurišu za nosioce javno-tužilačke funkcije, bez obzira da li se radi o zameniku javnog tužioca ili se radi o javnom tužiocu.Zato smatram da je konačno vreme da se oslobodimo – pod jedan, predrasuda, pod dva, sujete i pod tri, bilo čega što podrazumeva poštovanje zakona i poštovanje procedure.Ako neko želi da mi imputira da se dodvoravam, da, dodvoravam se pravdi, zakonu i pravičnosti. I uvek ću se dodvoravati i nikad se neću libiti toga. Pripadam poslaničkoj grupi koja takve principe neguje i uvek će ih negovati. Time sam ponosan i na svoju poslaničku grupu i na te principe.Mi imamo situaciju gde smo danas sa ove strane čuli toliko osporavanja kada je u pitanju institucija Tužilaštva za ratne zločine, da je to nešto strašno. Od negiranja same institucije do negiranja njihovog rada, negiranja bilo čega. Kandidat koji je trenutno vršilac dužnosti zamenika tužioca za ratne zločine obavlja tu funkciju već duže vreme vrlo uspešno. Drugi kandidat takođe ispunjava sve uslove. I to je Državno veće tužilaca procenilo. Zar treba u to posumnjati? Apsolutno ne.Mi se nalazimo možda čak i u pomalo neprijatnoj situaciji da odlučujemo o nečemu što bi ipak trebala struka da odluči, jer jedino struka zna ko ima veću težinu u struci a ko ima manju težinu u struci, kao što i advokati znaju ko ima veći advokatski dignitet, autoritet i kredibilitet sa stanovišta struke a ko ima manji.Ali, ne možemo da osporimo činjenicu, recimo, da je vršilac dužnosti zamenika tužioca za ratne zločine obavio izvanredan posao u poslednje vreme proširenje optužnice kada su u pitanju počinioci nesumnjivo teškog protivpravnog dela sa velikim stepenom društvene opasnosti, što je slučaj u Štrpcima, itd, Jel to treba negirati? Jel to treba dezavuisati? Ni u kom slučaju. Mi u Poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije stojimo na stanovištu da građani treba da prepoznaju u svemu tome kvalitet u radu. I ništa više od toga.Ono

da o nosiocima pravosudnih funkcija diskutujemo, zbog toga što nam je i Ustav i zakon dao to pravo, zbog toga što, kao što reče kolega Arsić, imamo tu tzv. obavezu da donesemo zakone po kojima će pravosudni organi, institucije i svi oni koji deluju u pravosudnim organima i institucijama raditi što efikasnije, da njihov rad bude što optimalniji i da bude u korist građana i za dobrobit države Srbije. Jer, država Srbija, bez pravne sigurnosti koju obezbeđuje građanima, a ova Vlada to nesumnjivo čini, ne može ići

kako bi se na najbolji mogući način prikupili podaci, i to nedostajući podaci. Podsećanja radi, mi smo preuzeli mnogo toga od Haškog tribunala kada je Tužilaštvo za ratne zločine procesuiralo mnoge počinioce teških krivičnih dela i sada idemo dalje.Naša je obaveza da pomognemo tom tužilaštvu, da pomognemo i drugim institucijama, i Državnom veću tužilaca i Visokom savetu sudstva, da kroz zakonsku regulativu koju ćemo ovde donositi rade što bolje i što efikasnije.Zato vas i molim, kao i sve narodne poslanike ovde, sve nas prisutne, da puno poverenje poklonimo onima koji to poverenje ne zaslužuju, nego svojim radom dokazuju, a dok svojim radom dokazuju, onda nema razloga da se to poverenje na bilo koji način dovodi u sumnju, a to je i jedna i druga institucija, i Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva. Zahvaljujem se i Ministarstvu pravde, naročito uvaženoj ministarki Neli Kuburović, koja je zaista u uvodnom delu izložila ono što malo ko od narodnih poslanika je prihvatio na način kako je izloženo, već se dosta politizovalo, dosta se pravio politički marketing ili partijski marketing, umesto rasprave u suštini.Ja vam se zahvaljujem i još jednom ističem da će Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije bezrezervno podržati predloge o kojima danas raspravljamo, i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, i, nadam se, nadam se, najbolje kandidate za nosioce pravosudnih funkcija. Zahvaljujem se.